Уважаеми колеги, продължаваме. Моля, квесторите, поканете колегите в залата, да не се налага да ги каним с поименна проверка.

Предложението по т. 2 и 3 е оттеглено. Комисията подкрепя предложението в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32: „§ 32. § 32: „§ 32. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) създава се нова т. 3: „3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;“ б) досегашните т. 3-8 стават съответно т. 4-9. 2. В ал. 5 след думата „комисията” се добавя „и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството”. 3. В ал. 7, изречение първо думите „и на публичното дружество” се заменят с „на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството” и се създава изречение „В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2,

Предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34: „§ 34.

ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.” 2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет, само ако са изпълнени следните условия: 1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други; 2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата. 3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като: а) текущият счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година; б) неразпределена печалба от предходни години; в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон общата сума по букви „а“-„в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството; 4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година. година. (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Гласуваме параграфи от 46 до 49 включително по доклада на Комисията.

„Обединени патриоти“ за декларация има думата народният представител Борис Вангелов.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 българи от града и околните села са избити, а десет хиляди, предимно жени, са отвлечени. Нека ние, българските народни представители, сведем глави пред паметта на жертвите и да заявим своята непоколебима воля никога повече да не допуснем подобни събития! Днес България живее със спомена за това непредизвикано зверство. България намери сили да превъзмогне и да надживее! Нека Господ съди виновните, а ние хората да живеем в мир помежду си. Но днес България е изправена пред същата опасност! Да, пред същата! Защото днес на югоизток от нас се надига ислямизъм и ново османство. Това е същата идея, която изкла онези невинни хора! Да, тази същата идея, макар и скрита зад съвременни думи и маниери и търсеща диалог с нас, тази идея днес управлява на много места в света, включително и до самата България. Затова и ние, българските народни представители, сме преден пост не само на българщината. Ние трябва да сме преден пост на човещината, на свободолюбието и на демокрацията. Борбата ни в името на тези ценности е борба за България. Ние сме в това управление, за да служим на страната си и да помогнем на свободата, човеколюбието и демокрацията да станат непреходни ценности и при нашите съседи. Днес, особено в месеците, когато ще поемем председателството на Европейския съюз, ние българите, сме призвани да поведем нашия регион, нашите близки и съседни страни към ценностите на Европа. Ако те странят от тези ценности, ние ще положим усилия, но преди всичко ще трябва да защитим България. Наше призвание днес е да защитим страната си и Европа от всякакъв радикализъм и човеконенавистни идеи. Трябва да създадем истинско усещане за сигурност у сънародниците ни, където и да се намират. Трябва да осигурим достойнството им, достойнството им на български граждани, но и достойното им качество на живот. Но преди всичко това, трябва да помним историята си, за да не се повтарят ужасяващите моменти от нея. Бог да прости жертвите! Вечна им памет!

при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Представете и другите три параграфа.

1: а) в текста преди т. 1 „заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията“ се заменят с „Комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“; б) в т. 2 след думите „присъствали“ се добавя „или са представени“; в) създават се т. 6 и 7: „6. дружеството е обявено в несъстоятелност; 7. е налице влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т.

4. В ал. 6, изречение първо думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“. 5. В ал. 7 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“. 6. В ал. 8 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след

става § 44. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45. „§ 45. В чл. 149 се правят следните допълнения: 1. В ал. 3 след думите „лицето, което“ се добавя „пряко“. 2. В ал. 5 се създава изречение второ: „При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица в случаите по ал. 1 и 2 контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в Общото събрание отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице по ал. 1 и 2.“ Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи от 42 до 45 включително по доклада на Комисията. Гласували 118 народни

Заповядайте, господин Добрев, за процедура.

„Довереникът не отговаря за събиране на вземания на облигационерите в случай неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако Общото събрание на акционерите не вземе решение по изречение първо, първо, че са преведени по-малко от 80 на сто…“ и така нататък, вместо запетая и „че“ трябва да се замести с „или“. Правя процедурно предложение за такава редакция в зала. Първо подлагам на гласуване предложението да се върнем на чл. 17 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте. Мотивите Ви бяха изложени от народния представител Делян Добрев – в доклада на Комисията е допусната грешка.

предишната запетая, ако продължим, „ако Общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо или са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите, съгласно решението на изречение първо, суми за разноски по

Предложението е прието. Гласуваме отново § 17 с направената и приета от пленарната зала редакция. Моля, гласувайте § 17 по доклада на Комисията, след приетата от залата редакция.

2. В ал. 8 думите „3 месеца” се заменят с „6 месеца”.“ По § 44 има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението.

„(4) Членовете на управителния орган на дружеството – обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на изречение първо са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството – обект на търгово предложение, и/или съотношението й на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството – обект на търговото предложение и резюме на обосновката на цената.”

5-7 и 10“.“ Предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 55: „§ 55.

ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия.”; б) изречение трето се изменя така: „Публичното дружество, инвестиционният посредник по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на който акциите на публичното дружество са приети за търговия, оповестяват търговото предложение на интернет страниците си

1. В ал. 1, изречение четвърто думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки”. 2. В ал. 5 думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки”. По § 49 има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 52: „§ 52.

„Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят, може:”; б) в т. 4 думите „или да спре окончателно” се заличават; в) създава се т. 10: „10. да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия: а) в продължение на повече от 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в Закона минимум; б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация; в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н; г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1; д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.“

Няма. Подлагам на гласуване параграфи 51, 52 и 53 по доклада на Комисията. Гласували

с „т. 5-7 и 10“.“ Предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 55: „§ 55.

„Идентификационен код на правния субект” е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.“

както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, извършващи дейност регулирана по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. Лицата по изречение първо изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложима счетоводна база, определена по реда на Глава четвърта от Закона за счетоводството.“;

Параграф 30 по доклада на Комисията, в т. 3 относно новата ал. 4 думите „в свое дъщерно дружество“ да се заличат.

30 по доклада на Комисията на основание на мотивите, които току-що Ви бяха изложени – повторение в доклада на Комисията.

Гласуваме за отпадане на допусната техническа грешка в доклада на Комисията.

във вида, който придоби сега, след приетото отстраняване на допусната преди това техническа грешка. Гласували 113 народни

Предложение от народния представител Делян Добрев за създаването на нов § 57а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 60: „§ 60. § 60: „§ 60. Емитентите на ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар до влизането в сила на този закон, са длъжни да подадат заявления за издаване на идентификационен код на правния субект

първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да се приемат за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им.“ 2. В чл. 178 се създава ал. 13: „(13) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 3. В чл. 251: а) създава се нова ал. 8: „(8) Не повече от 2 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 58, който след подкрепа от страна на Комисията става § 61 в нейния доклад и предложението на Комисията за създаване на нов § 62, съгласно доклада на Комисията. Гласували

По § 59 има предложение от народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в § 59, т. 1 се отменя. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 63: „§ 63. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:

и актовете по прилагането му, заместник-председателят може да възложи на трето лице да извърши конкретни действия като таен клиент. (2) Отношенията между комисията и лицето по ал. 1 се уреждат с договор, като договорът се подписва от председателя на комисията. (3) В договора се посочват конкретните действия, които лицето по ал. 1 приема да извърши като таен клиент, срок за изпълнение на договора, доказателства за извършените действия и резултатите от тях. (4) Разходите във връзка с изпълнението на дейностите по ал. 1 са за сметка на комисията.

9. за нарушения по ал. 3 и 4 от 100 000 лв. до 200 000 лв., а при повторно нарушение от 200 000 лв. до 400 000 лв. б) Създава се чл. 129а: „Чл. 129а. (1) С решение на комисията по предложение на заместник-председателя се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги. На интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо. първо. (2) Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези решения са отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници. (3) Ако в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2 лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди всички предприятия, предоставящи обществени и електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. (4) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му; (5) Издаденото от съда Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 64: „§ 64. В Закона за особените залози се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 3 се изменя така: „3. вземания, безналични ценни книжа и дялове на колективни инвестиционни схеми;“ б) в т. 8 накрая се добавя „както и дялове на колективни инвестиционни схеми“. 3. В чл. 18: а) в заглавието накрая се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми“; в ал. 1 след думата „книга“ се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми“; в) в ал. 2 след думата „книга“ се добавя „или дялове на колективна инвестиционна схема“; г) създава се ал. 5: (5) Централният депозитар уведомява в срок от един работен ден съответното управляващо дружество за всяко вписване и заличаване на залог върху дялове на колективна инвестиционна схема. В случаите на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема, предмет на особен залог, се изисква съгласие от заложния кредитор по реда на чл. 8.“

Гласуваме предложението на Комисията за създаване на параграфи 67 и 68 със съответното им съдържание, съгласно Доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Делян Добрев за създаването на нов § 64. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място като нов § 62. Предложение от народния представител Делян Добрев за създаването на нов § 65. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 69: „§ 69.

Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 юли 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 754-01-33, внесен от народния представител Станислав Иванов на 30 юни 2017 г. На заседанието присъства комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов, който подчерта, че в чл. 167, ал. 2, т. 2 от Закона за движението по пътищата е дадено правото на службите за контрол, определени от кметовете на общините, да използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство. От вносителя бе заявено, че към настоящия момент липсва законова регламентация на действията, в които посочената мярка е приложена, но пътното превозно средство престоява с техническото след изтичане на времето, указано на неподвижен пътен знак. Както и че на местно ниво тази празнота е разрешена с подзаконови нормативни актове – наредби за организация на паркирането (с различни наименования в различните общини), в които се предвижда, че след престояване определено време с техническо средство тип „скоба“ и/или в края на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране, автомобилите могат да бъдат принудително преместени. Друго предлагано изменение на Закона цели улесняване придвижването на пътни превозни средства на обществения транспорт в градовете. Промяната предвижда, когато на пътя има платно, обособено за движение на релсови превозни средства, да се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства, с изключение на превозните средства от основните градски линии. В тази посока е и предлаганото изменение на чл. 19, ал. 1 от Закона, според което, когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на нерелсовите пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на превозните средства от редовните градски линии, за да го пропуснат да премине. В хода на дебатите по Законопроекта се изказаха народните представители: Георги Свиленски, Лало Кирилов и Павел Христов. По време на изказването си господин Свиленски изрази резерви относно предлаганите изменения на закона в тази му част и необходимостта от тях. От страна на вносителя на Законопроекта, господин Станислав Иванов, му бе отговорено, че с приемането на предлаганите разпоредби ще бъде премахната една празнота в законодателството, както и, че ще се създаде възможност да се регулира времето за придвижване в големите градове, което от своя страна би довело до намаляване на вредните емисии. В подкрепа на Законопроекта се изказа и господин Бойко Рановски, който представи становището на Министерство на вътрешните работи. В него са разписани предложения за усъвършенстване на определени разпоредби от него. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за”, 8 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“

Ще представя на вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 5 юли 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата,

началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Законопроектът бе представен от народния

употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС. Друга основна цел, която се постига със Законопроекта, според вносителите е синхронизирането на нормативната база у нас по отношение установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС, а именно с разпоредбата на чл. 343б от Наказателния кодекс на кодекс, съставът на посоченото престъпление се изпълнява за лице, което управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози. По този начин е заложен нулевият толеранс в нашето законодателство относно управлението на МПС след употреба на наркотични вещества. В мотивите към Законопроекта е посочено, че в този случай изследването на водача цели да установи единствено употребата на наркотично вещество (или аналог), без отношение към реализирания ефект по отношение на водача като вид или степен на изява. Подобна нормативна уредба е възприета вече в повечето страни от Европейския съюз, доколкото, за разлика от употребата на алкохол, при употребата на наркотични вещества видът и проявата на ефекта са строго индивидуални и не съществува общоприета зависимост между концентрация на наркотичното вещество (в кръвта) и реализиран (като вид и степен на изява) ефект. От вносителите на Законопроекта бе изказано мнение, че в сега действащото законодателство е налице противоречие между Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата, свързано с разликата в смисъла на употребените понятия „под въздействие на“ в Закона за движение по пътищата и „след употреба на“ в Наказателния кодекс. Посоченото противоречие се превръща в предпоставка за създаване на редица проблеми и недоразумения при прилагането на закона, включително за оспорването на категорично доказана употреба на наркотични вещества от водачи на МПС и освобождаването им от наказателна отговорност. Пример за сериозността на възникналия проблем е и наличието на различни по смисъл тълкувателни решения на ВКС, произлезли от посочените разлики в понятията. По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването. В тях се изразява принципна подкрепа на законопроекта, като са посочени и предложения за редакция на определени текстове от него. По време на дебатите по Законопроекта се изказаха народните представители Георги Свиленски, Станислав Иванов, Спас Панчев и Александър Паунов. От представителите на Министерството на вътрешните работи изказаха мнение, че предлаганите промени на Закона са уместни. По този начин ще се уеднакви терминологията в Закона за движението по пътищата с тази в Наказателния кодекс. Същевременно направиха и предложение за прецизиране на разпоредбата на чл. 125, т. 5. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24,

Уважаема госпожо Председател, позволявам си да направя процедура по начина на водене. Прави ми впечатление понякога, нямам нищо против колегата Иванов, разбира се, много колеги се обръщат с обръщението „госпожо/господин Председателстващ“. „Председателстващ“ е използвано само на едно място в нашия Правилник – в Допълнителните разпоредби, § 3. Там е записано: „Председател по смисъла на този Правилник, е председателстващият съответното пленарно заседание на Народното събрание.“ Моля Ви, да работим в съответствие с Правилника и да уеднаквим обръщението, към този, който води заседанията – „господин и госпожо председател“. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Панчев. Ще помоля колегите: нека се придържаме към Правилника – уместна забележка и процедура на господин Панчев. Заповядайте, господин Дончев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Позволете да Ви представя „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 5 юли 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 юли 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 5 юли 2017 г. На заседанието присъства комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Законопроектът бе представен от народния представител Боряна Георгиева, която очерта основните му цели. Според вносителите, приемането на Законопроекта ще доведе до: повишаване на събираемостта на глобите наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления; намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време, както на гражданите, така и на контролните орган, като се даде възможността за заплащане на глобите на място; намаляване на вероятността лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства (МПС) с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на При представянето на Законопроекта госпожа Георгиева подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството му за управление на МПС до заплащане на глобите в пълния им размер. С предлаганите промени, според вносителите, се предвижда възможност на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ да се инсталира и ПОС-терминално устройство, чрез което да се събират на място плащанията по глобите. Със Законопроекта се предвижда и вариант за плащането на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на два часа след връчването на акта за принудителна административна мярка „отнемане на свидетелство за управление“. С друга част от промените в Закона за движението по пътищата се предлага и изменение на чл. 172, ал. 7, като се предлага да се отнема само едната табела с регистрационните номера на автомобила при нарушение на чл. 171, т. 2, буква „а“, а не както посоченото до момента – да се отнемат двете табели. Според вносителите така ще бъде отстранено несъвършенство в закона, защото движението на МПС без табели на практика оставя без възможност за установяване на нарушения от водач на такова МПС. Промените в чл. 42, ал. 2, т. 1 касаят страничното разстояние при изпреварване на велосипеди и други двуколесни превозни средства, като се предлага да се въведе минимална дистанция от 1,5 метра. По Законопроекта в Комисията е постъпило становище от Министерството на вътрешните работи, което бе представено пред народните представители от комисар Бойко Рановски. Той подчерта, че в предварителната оценка за въздействие към Законопроекта е посочено Министерството на вътрешните работи да направи разходи по инсталиране на мобилните ПОС терминални устройства и обучение на служителите за работа с тях, като пожелателно е записано, че тези разходи, както и стойността на самите устройства, следва да бъдат поети от обслужващите банки, без да е регламентирано в съответен закон такова задължение за банките, както и без да са предвидени допълнителни бюджетни средства за тези разходи за МВР. Също така не е предвиден и разход по бюджета на министерството за изграждане на допълнителен интерфейс към Информационната система, чрез който да могат да бъдат индивидуализирани плащанията, които предстои да се извършват чрез ПОС терминал, тъй като за целите на отразяване на плащането не е достатъчно да е постъпила само сума, а трябва тази сума да се отнесе към определените глоби, наложени със съответният фиш, електронен фиш или наказателно постановление и да се разнесат като платени в картона на точно този водач, за когото се отнасят. В хода на дебатите отношение по Законопроекта взеха народните представители: Станислав Иванов, Георги Свиленски, Андон Дончев, Валентин Милушев и Павел Христов, който заяви, че подкрепя принципно идеите за промяна на Закона за движението по пътищата в тази му част, но поради липсата на техническа готовност на институциите ще се въздържи от подкрепа на Законопроекта на този етап. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 1 глас „за”, 1 глас „против“ и 18 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да Ви запозная с: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г. На заседанието присъства Красимир Ципов, заместник-министър на Министерството на вътрешните работи. От името на вносителя Законопроектът беше представен от народния представител Борис Ячев. Основна цел на Законопроекта е да се синхронизира нормативната уредба, отнасяща се до установяване употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. В действащото законодателство съществува противоречие между формулировките в Закона за движението по пътищата, където е употребен изразът „под въздействие“ и Наказателния кодекс, в който е записано „след употреба на“. Това противоречие е предпоставка за различно тълкуване на нормите при прилагане на Закона и се ползва като основание за оспорване на категорично доказана употреба на наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства и освобождаването им от наказателна отговорност. Като пример за противоречива съдебна практика са тълкувателните решения на ВКС (Решение № 483 от 17 декември 2015 г. по Наказателно дело №

след откриване употреба на наркотични вещества в кръвта е необходимо да се установи дали поведението му е повлияно от техния прием. Във второто тълкувателно решение на ВКС се приема, че не се изисква наличие на определена концентрация на наркотичните вещества в кръвта или доказване на неспособност за управление на моторно превозно средство. За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими финансови средства. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата са постъпили становища от Министерството на подкрепят предлаганите промени. Твърди се, че ще се отстранят възникналите проблеми по доказване на деяния, свързани с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Министерството на вътрешните работи предлага прецизиране на

Законопроекта, внесен от господин Станислав Иванов. Доклад липсва и от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Законопроекта, внесен от госпожа Румяна Георгиева. Становище на вносител? Заповядайте, господин Ячев. уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, „Обединени патриоти“ за промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата са във връзка с необходимостта от изработването на нов нормативен акт, наредба, по смисъла на чл. 174, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, който регламентира реда, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози от водачи на моторни превозни средства. Направените промени са с цел синхронизиране на нормативната база у нас по отношение установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства, а именно чл. 343б от Наказателния кодекс на Република България. В тази връзка нашите предложения са да бъдат извършени следните изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата:

на наркотични вещества“. Съгласно чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, съставът на посоченото престъпление се изпълнява за лице, което управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози. По този начин е заложен нулев толеранс в нашето законодателство относно управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество. В този случай изследването на водача цели да установи единствено употребата на наркотично вещество или негов аналог, без отношение към реализирания ефект по отношение на водача, като вид и степен на изява. Подобна нормативна уредба е възприета в повечето страни на Европейския съюз, доколкото, за разлика от употребата на алкохол, при употребата на наркотични вещества видът и проявата на ефекта са строго индивидуални спрямо спрямо определеното лице и не съществува общоприета зависимост между концентрация на наркотичното вещество в кръв и реализирания като вид и степен на изява ефект.

Посоченото противоречие често се превръща в предпоставка за създаване на редица проблеми и недоразумения при прилагането на Закона, включително в предпоставка за оспорването на категорично доказана употреба на наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства и освобождаването им от наказателна отговорност. Противоречивата съдебна практика води често и до сериозни последици и неадекватност при прилагането на Закона, като изисква предприемане на своевременни мерки както за хармонизиране на свързаните текстове, така и за разработване на адекватна процедура и ред, по който да се извършва установяване на употребата на наркотични вещества и техни аналози от водачи на моторни превозни средства, а именно по реда на чл. 174, ал. 4 на на Закона за движението по пътищата. За предлагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими финансови средства и законовите промени,

Господин Иванов, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, не мислех да се изказвам, но за няколко минути ще разясня моето предложение. Първото предложение от предложенията, които съм направил за изменение на Закона за движението по пътищата, касае основно град София. С това предложение даваме възможност на обществения пътен транспорт, така наречените „рейсове“ да се движат по трамвайните линии, защото това нещо към момента е забранено.

в кръстовищата без да имат възможност да бъдат пропуснати да излязат от тях, задръстват движението. Тъй като трамваите се движат по обособени трасета на повечето места, нямат такива пречки. Затова считам, че това е една добра практика, която ще се получи. Второто предложение касае всички градове в страната, където има „Зелена“ или „Синя зона“ за платено паркиране. Става въпрос за следното:

ако водачът не си заплати глобата до 19,00 ч., не може да бъде репатрирано моторното превозно средство, от една страна. От втора страна, трябва да да му бъде премахната скобата или, от трета страна, да бъде оставена скобата. Ако бъде оставена скобата, сутринта я намираме счупена. Поради тази причина правя това предложение за промяна в Закона за движение по пътищата и даване право на съответните

Заповядайте за реплика. Комисията обсъдихме много внимателно предложенията на господин Станислав Иванов. Истината обаче е, че зад добрия замисъл за облекчаване на движението, основно в столичния град, тъй като релсов транспорт има само в София, всъщност се крие една възможност да се извършват редица нарушения на движението по пътищата. Една наша проверка, която направихме, установи, че подобно разрешение за движение, в това число на автобуси по релсовия път, няма в нито една друга европейска страна.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително мярката, която предлага господин Иванов, може да е полезна за София. И друг път е ставало тема в тази зала

нормално е да търсим практики – да гледаме другите европейски държави, и да не намираме типично балканските начини с това разни паяци да ходят непрекъснато да вдигат коли, да се слагат скоби и всичко останало, защото това по никакъв начин не изглежда добре, в който и да е град, в която и да е столица. Вашето предложение, което касае колите, на които е била поставена скоба, но не е платена глобата до 19,00 ч., да бъдат репатрирани, просто няма никаква логика, ако колата не пречи на движението. В крайна сметка този човек не е престъпник – може да е станало нещо с него, може да се е случило всичко. Това, че държавата или общините не си събират глобите, ние не трябва да се занимаваме тук, в Народното събрание непрекъснато с това – да има скоби, да няма скоби, да ги катерим с паяците, защото това е пълен абсурд. Не може кола, която не пречи на движението, да я качваш на паяк, да я махаш и човекът след това да плаща огромни глоби и паркинг. Предлагам Ви, специално за това предложение, което касае репатрирането на да го оттеглите, защото наистина се превръщаме в една джунгла, което е абсурдно, не е нормално, не е европейско, по никакъв начин няма как да се случи това нещо.

Благодаря, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги! На първата реплика няма да отговарям, но на втората реплика съм съгласен, че трябва да се направи нов Закон. Знаете, че се работи по този Закон, няма нужда да го обявяваме всеки път, когато се прави промяна в законодателството по отношение на Закона за движение по пътищата. Знаете, че работим. Надявам се, че през есенната сесия ще успеем да го внесем за обсъждане в тази зала – трите нови закона, които ще бъдат предоставени на Вашето внимание. По отношение на репликата на господин Ангелов. Господин Ангелов, няма начин да обвиняваме КАТ, че репатрират автомобили – заскобени, не заскобени и така нататък, защото всички спазваме законите. За автомобили, които са паркирали в нарушение на Закона за движение по пътищата, който касае платените зони – там не се репатрират автомобили през деня, просто се заскобяват. Но има водачи, които изчакват края на работното време, чупят скобата и след това си тръгват с автомобила именно против тези водачи е промяната. А тя е продиктувана отново от решение на ВАС, което премахна това правило, да може да бъдат репатрирани. Защото всичките общини към момента са включили в наредбите възможността за репатриране на автомобили с паяци, но понеже ВАС го премахна, защото не го пише в Закона,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, наистина от три месеца ние слушаме, че има нов подготвен Закон за движение по пътищата, но още не сме видели нищо черно на бяло в Народното събрание. Има идея този Закон да бъде разделен на три части, както се казва „паживьом – увидим“. Истината е, че Законът за движение по пътищата е най-често изменяният Закон в България. Кой, когато се присети, кой, когато сутрин се събуди и е сънувал нещо, някой властимащ, когато го изпреварят двама мотористи по магистралата, и ние всяка седмица в Комисията по транспорт разглеждаме промени на този Закон. Във връзка с предлаганите от Вас промени – има три законопроекта. Аз ще коментирам този – № 754-301-33, от господин Иванов и група народни представители. Трябва да заявя, че има предложения за промени в два члена, като предложенията бих ги определил като един абсолютен миш-маш. Няма нито един термин в предложенията, който да съответства на терминологията на Закона за движение по пътищата. Оставаме с впечатлението, че този Законопроект или е писан на коляно, или прибързано, прибързано, което най-малкото е неуважително към Народното събрание и към народните представители. Конкретно по предложенията за изменение. В чл. 19 народните представители от ГЕРБ предлагат автобусите от градския и обществен транспорт в София, защото става дума само за София, да могат да се движат по платна, определени за релсови превозни средства. Откъде идва проблемът? Ако ние допуснем това нещо, след автобусите от градския транспорт веднага ще тръгнат и маршрутките. Отделно в Законопроекта не е регламентирано кой ще бъде с предимство върху тези платна – дали трамваят, или автобусът. Какво правим, когато два автобуса се засекат в тесен участък и трябва да се разминат? Защото при трамваите е ясно – там има две успоредни релсови пътя, при които няма проблем с разминаването. Според нас тези промените в този член създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. По чл. 171 тази промяна, която касае превозно средство, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране и е блокирано с техническо средство тип „скоба“, съответната зона за почасово платено паркиране, не е освободено до края на работното време на съответната зона. Тук даже няма да коментирам какво значи работно време на синя зона. Синята зона има времеви период, в който е платена, след това е безплатна. Това абсолютно противоречи на друга точка от чл. 171. Там пише следното: „Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач когато е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак или когато създава опасност, или прави невъзможно преминаването на други участници.“. Какво имаме тук – паркиране на автомобил в синя зона? Синята зона са места, определени за паркиране, тоест ние нямаме нарушение на правилата за паркиране и мисля, че общините имат други възможности да си съберат глобите от некоректни платци, защото това са некоректни платци, които в 19,00 ч. не са си пуснали SMS-а. И законът предвижда такава санкция, а именно поставянето на скоба.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Слушаме за промени в Закона за движение по пътищата, а реално няма някакъв краен срок, който да е даден за този Закон. Не се знае тази работна група колко време ще работи и колко време ще отнеме. Затова се налага всяка седмица да се правят предложения за изменение и допълнение в Закона за движението. Ние внесохме настоящето предложение за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с ясното съзнание, че сме наистина в XXI век, във век на електронизация и все по-добре работещи системи за сигурност и за банкиране. МВР не може да си събере глобите за нарушение по пътищата, а шофьорите се налага да изпадат в ситуации да си взимат ден отпуск, за да могат да отидат до КАТ или до някоя банка и до различни гишета, за да могат да си заплатят глобите. Може и по интернет. С тази цел предлагаме да се въведат в експлоатация ПОС терминали във всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система „Административно- наказателна дейност“ или накратко да се въведат ПОС терминали във всички автомобили, които имат таблети. Основните цели на тези промени са: да се повиши събираемостта на глобите по фишове, електронни фишове и наказателни постановления, които се налагат на база на издадените от оправомощените да осъществяват контрол органи, да се намали административната тежест върху гражданите и да се спести време и на тях, и на контролния орган, като се даде възможност за заплащане на глобите на място; да се намали вероятността на лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина в залата!

при нарушение на чл. 171, т. 2, буква „а“, а не както посоченото до момента, да се отнемат и двете табели. Това на практика е отстраняване на несъвършенство в Закона, защото придвижването на МПС без табели на практика оставя без възможност за установяване на нарушение от водач на такова МПС. Третата промяна, която ние предлагаме, е измененията в чл. 72, които касаят страничното разстояние при изпреварване на велосипеди и други двуколесни превозни средства, като се въвежда минимална граница на дистанцията от 1,5 м. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Георгиева. Реплики? Не виждам реплики. Процедура, господин Иванов? Господин Иванов, от парламентарната група на БСП ще дам на господин Александров думата, за да редуваме и Вие ще бъдете след това. Заповядайте, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, предлагам процедура за удължаване на днешното заседание до приемане и гласуване на настоящия Законопроект. Благодаря.

два от Законопроектите. Разбираемо – първия, който е нашият, вторият, който е на колегите от ГЕРБ, тъй като действително в предложението им има много резонни неща, на господин Иванов. Доколкото поне ми е известно, навсякъде в цял свят, всички столици насърчават използването на градски транспорт като начин, който да спестява вредни емисии, които се отделят в аз това не веднъж съм го говорил тук. Наскоро имахме среща с група за приятелство на Южна Корея ги попитахме: как извинявайте, постигнахте да бъдете едни от най-екологично чистите, макар и градската Ви агломерация да бъде 25 милионен град? Отговорът беше, че с насърчаване на градския транспорт. Включването на преференции за градския транспорт и използването на такива пътища е именно такова насърчаване. Знаете много добре какво се случва в Софийската котловина или поне, които които са от София, тези които са гости на София, ще разберат, в студените месеци, когато въздухът спадне на дъното на котловината, когато се получават едни доста сериозни замъглявания. Относно третия Законопроект, аз винаги съм насърчавал личния пример и смятам, че личният пример трябва да бъде водещ. Когато предлагаш нещо, хубаво е да погледнеш първо в своята кошница, след това да го предложиш на всички останали. Ние няма как да го подкрепим. Относно единствено, може би, на колегата Иванов предполагам, че ще имаме доста конструктивен диалог между първо и второ четене, където и колегите ще могат да направят своите предложения, и действително да постигнем възможно най-добри работещи текстове за всички, защото те касаят абсолютно всички нас тук, в залата, тъй като поне почти всички сме активни шофьори.

Аз ще взема отношение само и единствено по Законопроекта, внесен от колегата Станислав Иванов, и то по начина, по който беше внесен и гласуван. Отделно ще засегна част от мотивите и част от предварителната оценка на въздействие като част, от които най-вероятно и странстващият пролетарски поет С.Г. няма да може да вземе отношение, тъй като музата му ще бъде… няма да има думи за това, което се предлага. (Оживление.) Към мотивите по чл. 19 чл. 19 е вписано, че ще се подобри безопасността на пътниците. Направих си труда да проверя за последните три години колко ПТП-та са станали на територията на град София, тъй като този Законопроект, откровено казано, се отнася само за град София, тъй като релсови пътища има само и единствено в град София. Искам да Ви кажа, че са станали три тежки пътнотранспортни произшествия, като около 20 пътника са пребивавали в „Пирогов“. Така е, господин Иванов, нали?

Трафикът не може да бъде намален! С това, което Вие предлагате, ще създадете транспортен хаос по два от скоростните булеварди на град София, а именно бул. „България“ и бул. „Княз Борис“. Относно заинтересованите групи, Вие така и не обяснихте как ще намалите вредните емисии, при положение че по платната, където се движат трите вида превозни средства, автобусите не са онези въздушни автобуси, които обещавахте 2008 – 2009 г. да се появят в София.

Освен това много добре знаете, че на 5 юли част от Вашите колеги, най-вероятно неинцидентно, не присъстваха на гласуването на дневния ред. Най-вероятно в тях е заговорила съвестта, че Законопроектът, който Вие предлагате, не трябва да бъде гласуван. Искам да Ви кажа, че в зала 356 на площад „Княз Александър I“ стените още кънтят от психологическия побой, който им нанесохте в коридора. Така ли беше, господин Иванов?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, истина е, че в работата на Комисията по транспорт много пъти ние гледаме законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Убеден съм, че го правим само в интерес на това да намаляват катастрофите, да се облекчава движението и да има по-ясни правила. Министърът ни увери, че този Закон, който действа в момента, вероятно наесен ще бъде разделен в три нови закона – един за автомобилите, един за пътищата и един за движението по пътищата. Тогава може би много от тези въпроси, които сега дискутираме, ще намерят точното място в тези законопроекти. Поздравявам колегите „Обединени патриоти“ за предложението им. Считам, че наистина и сме закъснели, и е належащо да бъде уеднаквена терминологията по използването на наркотичните вещества и да не даваме възможност на нарушителите да се измъкват заради някаква вратичка в законодателството, а да има строг ред както за тези, които карат, използвали алкохол, така и тези, които са използвали наркотични вещества. Мисля, че Законопроектът, който предлагат колегите от „Воля“, също заслужава да бъде подкрепен. Аз съм плащал глоби, знам как се чака в КАТ, за да платиш – нищо, че има и плащане по интернет, по електронен път и така нататък. Така или иначе отнема време, а идеята, която колегите предлагат с техния Законопроект, не изисква много усилия от органите на КАТ, на полицията и би могло наистина да се помогне за по-коректното и навременно събиране на глобите и наказанията. Особено като знам, че пътниците, които минават през България и не са от европейските страни, като нарушат и им наложат някаква санкция, те напускат същия ден страната и много от тези глоби не се плащат. Това ще даде възможност и на хората, които нарушават, граждани извън страната ни, също своевременно да плащат глобите си, за да има някакъв контрол по нашите пътища. За съжаление, според мен предложението, което правят колегите от „Воля“ – да има странично разстояние от 1,5 м при странично разстояние от 1,5 м при изпреварване на моторни средства с две колела, някак си е пожелателно според мен, защото няма уред, с който контролният орган да определи дали това разстояние е точно, или или е по-малко, или повече. Според мен една такава промяна в Закона би дала малко повече възможност за корупция сред органите, защото това наистина трудно би могло да се определи, но така или иначе намирам резон в двата законопроекта – на „Обединени патриоти“ и

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да говоря по Законопроекта, предложен от народните представители от „Обединени патриоти“, като заявя, че ние от Българската социалистическа партия ще го подкрепим, тъй като предложените поправки са правилни, макар и ужасно закъснели във времето. Бих искал да кажа също така, че в настоящата, действащата съдебна система има един правен вакуум, от който се възползват закононарушителите и избягват съдебното преследване и съответната санкция на закона. Тези правни пропуски и юридически трикове успешно са се вплели в юридическите хватки на адвокатите. Казвам това като юрист-адвокат. Аз също съм се възползвал от това си право. това си право. Настоящата поправка ще даде облекчаване на досъдебното производство и на съдебното производство в частта, че ще се пести от времето, няма нужда да се доказват ноторно известни факти, ще се пестят средства, няма да се назначават експертизи, а също така ще се пести от експертната оценка, защото вещите лица ще бъдат освободени от ненужни експертизи. Искам също така да кажа, че експертните оценки са много трудни по отношение заключението на вещите лица да ги дадат, да направят единно заключение, тъй като всяка една експертна оценка на вещо лице по отношение на нарушителя, когато бъде правена, от огромно значение е пола на нарушителя, неговата възраст, здравословното му състояние, килограми и вида на наркотика, който е използван, тъй като съответно всеки наркотик въздейства върху различна точка от нервната система и не може да се прави общ генерален извод относно въздействието на наркотиците. Все пак с този Законопроект се дава ясен сигнал към обществото, че ние, като законотворци и като общество, сме срещу използването на наркотични вещества и съответно след това управлението на моторно-превозно средство след употребата на такова вещество. От друга страна, всеки закон си има своя философия, цел, начин на постигане и реализация на тази философия. В настоящия случай бих желал да критикувам начина на постигане на тази философия, тъй като, господа Патриоти, Вие вече сте управляващи и се работи на парче. Това е вече третият Законопроект от страна на управляващите по отношение на Закона за движение по пътищата, който влиза в Народното събрание. Би следвало да си ги съгласувате, да ги обедините в един общ проект и да влизат заедно, за да може да има по-задълбочено изследване на проблема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев. Реплики към изказването на господин Байчев?

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, по повод на Законопроекта, който е внесен от „Обединени патриоти“, ние също ще го подкрепим, но по-скоро изказването ми е във връзка със Законопроекта, който е внесен от нас, от „Воля“. Усещане за беззаконие и липса на наказание има в българите, защото каква полза от това, че си глобен, ако не платиш своето наказание? Искам да Ви обърна внимание, че всички, които няма да подкрепите Законопроекта на „Воля“, ние сме намерили пропуск в Закона и, ако го ако го прочетете внимателно, ще видите, че в момента Законът дава възможност по пътя да се движи автомобил, без регистрационни табели, и то в продължение на цели дванадесет часа. Ние сме намерили тази грешка и Ви предлагаме да я коригираме заедно сега. Не разбираме защо не искате да го приемете и оставам с впечатление, че това е само защото е Законопроект на „Воля“?! Също така моля да погледнете и допълнението, което правим във връзка с колоездачите, което е по идея на омбудсмана госпожа Мая Манолова. Имаме отстоянието при изпреварване на велосипед да е минимум 1,5 м. Ще отхвърлим ли това предложение на „Воля“, също защото е Законопроект на „Воля“? Искам да Ви напомня, че близо 70 млн. лв. са несъбраните средства от глоби от фишове, и електронни фишове и наказателни постановления. Голяма част от тях са за суми по 20, 30, 50, 100 лв. и са определени от Националната агенция по приходите като несъбираеми. Нека на първо четене да позволите този Законопроект да име и след това, ако имате по-добри идеи, ние ще ги приемем и на второ четене да помогнем

Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги, специално искам да се обърна към вносителя на тази промяна. Господин Иванов, ние дискутирахме в Ти си най-висок и най-изявен, затова се обръщам към теб, а и така – удобен за атака. Ние дискутирахме в Комисията за движението на автобусите по релсите на трамваите, защото това се отнася само за София. Разбрахме, че по „Граф Игнатиев“ няма как да стане, защото не може да се размине трамваят с автобус. си. АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Столичният съвет може да реши да пусне линия, след като Вие давате тази възможност, защо да не тръгне един автобус от там? Това, което се уточнихме за булевард „България“, че от там могат да тръгнат автобусите, първо, на булевард „България“ съвсем скоро беше демонтирано трасето. И ако Вие имахте такова намерение, може би щяхте да спестите сега да се прави там асфалтиране, за да може да се движи автобусът. Нови обществени поръчки, нови пари Второ, през зимата знаете как замръзват релсите. Наредили са се два автобуса, пристига трамваят с по-дълъг спирачен път, трамваите се блъскат един след друг, а какво става, ако ударят един автобус? Знаете ли колко хора ще влезнат в „Пирогов“? Така че не е много удачна идеята да се движат. Покрай трамвайната линия има една широка непрекъсната, която забранява да се стъпва на трамвайните релси. Ако се пробие това, което Вие предлагате, ще почнат и много други превозни средства да имитират автобусите и смятам, че ще се увеличат пътно-транспортните произшествия, а няма да се намалят. От друга страна, това, което предлагат колегите от „Воля“, според мен е правилно да бъде подкрепено, защото ще се повиши събираемостта. Проблемът е в КАТ, защото при въпроса, който беше зададен и на комисаря, той отговори, че те нямат ПОС терминали в своите гишета за глобите. От там идва проблема. Значи трябва да се модернизира най-напред КАТ с ПОС терминалите на гишетата и тогава вече – в самите патрулки. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Паунов. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първо Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата № 754-01-33, внесен от Станислав Стоянов Иванов на 30 юни 2017 г. Гласували

Благодаря КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Костадинов. Моля, режим на гласуване, за прегласуване на Законопроекта по предложение на господин Костадинов.

с това – и Законопроектът на първо четене на господин Станислав Иванов. Преминаваме към гласуване на втория Законопроект

Гласували 170 народни представители: за 170, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това и Законопроектът на господин Борис Ячев. Преминаваме към гласуване на третия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-37, внесен от Боряна Любенова Георгиева и група народни представители. Гласували

на днешното пленарно заседание изтече. Утре продължаваме от 9,00 ч. с второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс с вносител Министерският съвет. Закривам заседанието.